Заповядайте, госпожо Саватева, да зададете въпроса. по неофициални данни всяка четвърта жена в страната е жертва на домашно насилие. Има случаи при които и мъжете са жертва на домашно насилие. Насилието не се ограничава с инциденти, а е поведение, вариращо от словесен тормоз и нагрубяване, заплахи, нежелани сексуални предложения, достигащи до физическо нападение и до убийство. Домашното насилие представлява сериозна заплаха за основни човешки права, признати от Закона и гарантирани от последния. По този повод и с цел охрана на основни човешки права на 24 октомври 2018 г., внесохме Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Законът бе приет на 7 февруари 2019 г. от Народното събрание на Република България и обнародван в „Държавен вестник“, бр. 16 от 22 февруари 2019 г. Измененията са в сила към настоящия момент. Промените гарантират съизмерима и всеобхватна наказателноправна защита от всякакви актове на домашно насилие, както над жени, така и над мъже. Криминализирани са всички форми на насилие поради факта, че засягат най-значими обществени отношения, изключително ценни права, каквито са живота и здравето на личността. Допълнени са квалифицираните състави на убийство и телесни повреди. Инкриминирани са деяния, които системно се упражнява психическо насилие спрямо друго лице, от което са настъпили вредоносни последици за пострадалия. Преди приемането на тези промени не беше налице нужната наказателно-правна закрива от психическо насилие. Поради този факт действащото законодателство не съответстваше на европейските и световните стандарти в тази насока. Въпреки усилията на законодателя, разследването и разкриването на различни прояви и форми на насилие е изключително трудно. Причина за това е и фактът, че домашното насилие по своята природа се проявява между правни субекти, които са близки и и на актовете на домашно насилие няма свидетели. Жертвата по причини от различно естество не споделя за случилото се и не сезира компетентните органи. Това определя изключително комплицирания характер на подобни ситуации. Всички си спомняме, че преди няколко дни бе убита жена при условията на домашно насилие. Това налага усилията на всички ни в тази насока да продължават. Във връзка с всичко това е и моят въпрос към Вас относно действията на Министерството на правосъдието по отношение на превенцията на домашно насилие, а именно: какви инициативи предприема Министерството на правосъдието по отношение на защитата на жертвите на домашно насилие и

Уважаеми господин Председател, госпожо Събева, госпожи и господа народни представители! Безспорно въпросът за домашното насилие е един от основните, който стои на вниманието и на законодателната програма на българския парламент, и на Министерството на правосъдието, с чието съдействие бяха подготвени вече приетите текстове за промени в Наказателния кодекс.

осъдят насилника, който действително, обикновено това се случва в семейната среда между членовете на едно семейство или близки роднини, е много трудно за доказване, както е известно на всички практикуващи магистрати. В същото време обаче е изключително отговорна работата на обществото като цяло. Необходими са комплексни действия и инициативи, за да не се стига до акт на насилие, който съответно да бъде преследван по Наказателния кодекс. Тук съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за защита срещу домашното насилие ежегодно по бюджета на Министерството на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности по този закон за разработване и изпълнение на програми за превенция и защита от домашно насилие. Глава трета от Правилника за прилагане на Закона урежда подробно процедурата по финансиране на програмите и обучението по цитирания от мен текст. Според Правилника министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице обявява конкурс за финансиране на проекти, на програмите и обучението по чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие ежегодно до 31 март. година, са финансирани проектите на 17 организации на стойност 360 хил. лв. Максималният размер на средствата за конкурсната процедура, предвидени за настоящата бюджетна 2019 г. е в размер 450 хил. лв. Тук благодаря на разбирането и на Финансовото министерство, и на народните представители, за увеличения размер, който отново показва грижата за превантивни действия и инициативи преди да се е случило най лошото. На основание Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г., която правителството прие с нарочно решение от 10 януари тази година, и със заповед на оторизиран затова на ресорния заместник-министър вече е обявен конкурс за финансиране на програми и обучения, съобразно с Националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2019 г. Приоритетните цели за финансиране са няколко: На първо място, осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие

Заповядайте, госпожо Събева, за реплика, което ще даде възможност на министъра да допълни своя отговор. Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Цачева, с интерес слушах. Исках да чуя докрай Вашето изложение, но от казаното дотук стана ясно, че Министерството на правосъдието полага сериозни усилия в тази насока. Приветствам усилията на Министерството на правосъдието. Благодаря за предоставената информация. Надявам се благодарение на нашите общи усилия и непримиримостта на обществото в тази насока с всички проявени форми на домашното насилие този проблем и

Ще го чуем докрай. Няма да ограничаваме времето, защото действително темата е важна и актуална. Приоритетните цели за финансиране са в няколко групи. Те са в три групи. На първо място, започнах в отговора ми и заявих, че това е осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. На второ място, осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие с оглед на предотвратяване на рецидиви от домашно насилие. подобряване на политиките за превенция и защита от домашно насилие чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Това е за периода 2015 г. Искам да Ви информирам, че в три групи, с оглед целите, са определени дейностите, които ще бъдат финансирани. Цялата информация може да се намери на електронната страница, на Министерството на правосъдието. Сроковете за подаване на документи от страна на кандидатите, неправителствените организации, за да представят своите проекти, е до 27 март включително. Във връзка с изпълнението на ангажиментите на Министерството на правосъдието по Националната програма за превенция и защита от домашното насилие на 15 февруари тази година подписахме договор с Фондация „Асоциация Анимус“ – наш дългогодишен партньор в тази сфера, за ново финансиране на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Следващият въпрос към министъра на правосъдието е от народния представител Мария Илиева. Той е относно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека. Госпожо Илиева, заповядайте да развиете въпроса. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Република България е ратифицирала Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа още през 1992 г. и и по силата на тази ратификация е признала, юрисдикцията на Европейския съд за правата на човека. Съгласно чл. 46 от Конвенцията страните имат задължение да изпълняват окончателните решения на съда, установяващи нарушения на Конвенцията. Предприемането на необходимите мерки по изпълнение се контролира от Комитета на министрите към Съвета на Европа. Държавите страни по Конвенцията имат договорно задължение да отстранят установените нарушения, като разполагат с определена свобода на преценка по отношение на средствата за това. От анализа на докладваните от министрите на правосъдието факти, съгласно изискванията на решенията на Народното събрание от 21 септември 2012 г., се наблюдава тенденция към намаляване на броя на подадени жалби и постановените решения срещу България. Както казахме, в съответствие с изискванията на Конвенцията, България е длъжна да изпълнява решенията на Европейския съд за правата на човека, но също и да предприема мерки, които да имат превантивен характер, така че в бъдеще да не се стига да подобни нарушения. В тази връзка, госпожо Министър, моят въпрос към Вас е: какви са тенденциите във връзка с изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и жалбите срещу България? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Илиева. Заповядайте, госпожо Министър, за отговор на поставения въпрос. Благодаря началото на всяка календарна година председателят на Европейския съд по правата на човека представя статистиката за предходната година, както и информация за основните тенденции и предизвикателства в работата на Съда по Европейската конвенция за правата на човека. Статистиката на Съда е важен инструмент, защото тя ни дава ориентир и могат да се направят съответно изводи и заключения относно основните проблеми в националния правов ред на държавите членки. Данните за 2018 г. бяха представени на пресконференция, която се проведе на 25 януари тази година в Страсбург. На първо място, следва да се отбележи, че страната ни продължава трайно и устойчиво тенденцията по намаляване броя на жалбите пред Европейския съд по правата на човека. България трайно е извън 10-те държави с най-много жалби пред този съд. В предходни периоди сме били в тази десетка. За тази година слизаме с още две места надолу, тоест отдалечаваме се от десетката с най-много дела в Страсбург. Една от основните причини за този безспорен напредък са усилията, които се полагат в последните години по изпълнение решенията на Европейския съд, въвеждането на ефективни правни средства за защита на национално ниво и в частност успешното изпълнение на три пилотни решения, които въведоха ефективни средства за обезщетение на пострадалите от прекомерната продължителност на гражданските и наказателни съдебни производства, както и от лошите условия в местата за лишаване от свобода по Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража. Положителните тенденции в практиката на Европейския съд по правата на човека срещу България за 2018 г., както и през предходната отчетна 2017 г., липсват констатиращи сериозни нарушения на чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията поради неефективно разследване на посегателства върху личността. Това са основните текстове, по които констатира ли се нарушение, следва осъдително решение. По-голяма конкретика. По-конкретните дела се предоставят на Народното събрание в годишния отчет, който министърът на правосъдието ежегодно представя за приемане от страна на българския парламент. Искам да Ви информирам, че в средата на месец януари – на 15 януари 2019 г., в Министерството бе мисия на Комитета против изтезанията към Съвета на Европейския за пореден път дебатирахме условията за изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“, както и условията в арестите, като този път акцент беше обърнат и на полаганите здравни грижи за лицата, които са в тези институции. Беше поставен въпрос и относно броя на лицата, изтърпяващи наказание „доживотен затвор без право на замяна“. Коректно споделих с членовете на Комитета за постигнатите резултати до момента, те са безспорни – признават се от нашите партньори, за това, че въпросът с пренаселеността в затворите реално вече е решен. Навсякъде и в момента – вчера бях на посещение в Ловешкия затвор, лицата, които изтърпяват наказания, са по-малко от капацитета на съответното заведение. Имаме проблеми с арестите. На първо място, с двата софийски ареста, резултат от извършените промени в НПК и разследването на делата за организирани престъпни групи по високите етажи на властта се концентрират тук в специализирания съд и прокуратура, от което е ясно, че задържаните лица – арестантите, са на територията на софийските арести. Има и друг, като Сливенския например, и като Габровския, които са много стари – те са в други времена строени и при други условия, но в ежегодната програма на Министерството поетапно се извършват реконструкции за това, че да бъдем наистина в състояние да предоставим условия, които да покриват европейските критерии. Но това също е било тема на мои отговори тук, пред Вас, в българския парламент. Така че своевременно при интерес на народните представители съм готова да дам повече информация и в тази посока. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Министър. Госпожо Илиева, имате ли реплика? Заповядайте, имате думата. Наистина е добре, че въпросът със запълването на капацитета на затворите вече е решен, защото знаем, че немалка част от делата срещу България бяха именно с такъв предмет. Очевидно е, че продължавате да полагате усилия за решаването на този въпрос и по отношение на арестите. Споменахте и за акцентите от срещата на Европейския комитет против изтезанията и е добре, че всъщност се оценява и от европейските ни партньори усилията, които полагаме в тази посока. Очевидно е, че са необходими целенасочени и последователни действия и от правителството, и от останалите институции, които участват в този процес и гарантират неговата ефективност. Аз наистина се надявам, че с подкрепата на европейските ни партньори и с обмяната на практики в тази посока ние наистина ще успеем да постигнем резултати и да бъдем ефективни и по отношение на решаването на въпроса с условията и в арестите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ:

госпожа Николина Ангелкова. Първият от тях е от народния представител Ася Пеева и той се отнася за стъпките за насърчаване на вътрешния туризъм. Заповядайте, госпожо Пеева. АСЯ ПЕЕВА Председател. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, практиката в туристическото маркетиране налага подход, фокусиран върху рекламата на съответната дестинация на външни пазари. Това е възприетият логичен и работещ метод навсякъде по света с цел максимално привличане на чуждестранни туристи, които да допринесат за местната икономика с всеки един разход, който извършват на територията на страната. Факт е, че средствата, които тези посетители оставят в България, влизат по най-бързия начин в търговския оборот, като спомагат за осигуряване на заетост и повишаване приходите в хазната. В тази връзка разбирам и оценявам усилията Ви за успешното налагане на позитивен имидж на страната чрез постоянните маркетингови кампании на чуждестранните пазари, за които редовно информирате и нас, народните представители. Моят въпрос е свързан с един друг сегмент от предлагането, за който смятам, че притежава необходимият потенциал да бъде развиван и който изисква целенасочено внимание. Става въпрос за българския турист като потенциален клиент на родната туристическа индустрия. Какво се прави, за да привлечем достатъчно силно вниманието му върху възможността да прекара почивката си в България? Наскоро анонсирахте старта на конкретна инициатива за фокус върху вътрешния туризъм в рамките на настоящата година. В тази връзка въпросът ми към Вас е: в какви стъпки ще се изразява кампанията по насърчаване на вътрешния туризъм? Благодаря. Ви, госпожо Пеева. Госпожо Министър, с интерес очакваме отговора. Заповядайте, имате думата.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 по данни на Националния статистически институт за 2018 г. е регистриран ръст на броя на българските граждани, пренощували в места за настаняване в страната от 2,2% на годишна база или над 9 милиона реализирани нощувки. Положителното е, че ръстът в приходите от осъществените нощувки е със 7,8% или общо над 370 млн. лв. Тези цифри говорят, че посоката е правилна, но амбицират за фокусирано ускорение в направление максимално популяризиране на възможностите за качествена, интересна и разнообразна почивка в родината. Именно затова със стартиралата от Министерството на туризма кампания за 2019 г., като година за промотиране на вътрешния туризъм, предвиждаме мерки за насърчаване на вътрешните пътувания в различни региони, в контекста на целите да се популяризират недостатъчно познати места, обекти, събития, дестинации в цялата страна. Ще обърнем внимание на по-малките общини. Затова подготвяме специализиран календар на събития извън заложените в Годишната програма за национална туристическа реклама, които вече успешно брандираха своите центрове се превърнаха в позната марка за атрактивен продукт на високо качество. Предвидили сме организиране на дискусии по региони, като в тази инициатива най-добър партньор на държавата ще бъдат кметовете по места, които вече споделят и демонстрират постижения и добри практики в привличането на туристи. Убедена съм, че заедно с общините и бизнеса ще дадем възможност на голяма част от българите да преоткрият страната си като туристическа дестинация с прекрасно качество и съхранен автентичен дух и традиции. Длъжни сме да положим още повече обединени усилия за съвместна работа на държавата, общините и туристическия бранш за популяризиране на тези възможности, на фона на изключително силната външна конкуренция и пазарна динамика. Предстои стартът на кампанията „Неочаквана ваканция“ в периода от март до месец май, като досега проведените две нейни издания отчитат повишение на интереса на реализираните нощувки с вътрешни пътувания извън традиционните летни и зимни месеци. Важна стъпка в посока изграждане на силен регионален маркетинг е изпълнението на концепцията за туристическо райониране, като вече функционират седем от девет организации за управление на туристическите райони, които имат възможност за използване на европейски финансови инструменти. Всички тези стъпки надграждат усилията за промотиране на всеки един регион с туристически потенциал, стартирал с извеждането на културно-историческия туризъм като водещ сегмент от националната туристическа реклама, изготвянето на осем културно-исторически маршрута, които през настоящия управленски мандат обогатихме с винено-кулинарни и балнео- и спа маршрути, включващи над сто общини на територията на страната. Министерството винаги се е стараело да стимулира вътрешния туризъм, като една от първите ни инициативи бе пилотният Проект за осъществяване на билборд-кампанията, която дава възможност за масово рекламиране на знакови културно-исторически обекти от региона на територията на други области чрез използване на общинската билборд-мрежа. Ще продължим да полагаме максимални усилия, за да

да вземете отношение към отговора. Имате думата. АСЯ ПЕЕВА (ГЕРБ): Благодаря. Благодаря, госпожо Министър, за изчерпателния отговор. Радостно е да чуем, че приоритет в дейността на Министерството за тази календарна година e именно развитието на вътрешния туризъм, тъй като според мерките, които са набелязани от страна на Министерството и целите, които са поставени, е видно, че се цели подкрепата на местния бизнес, развитието на общините, както и повишаване на националната икономика. Вътрешният туризъм е изключително изключително по-достъпен за българските граждани, а по отношение на подрастващите е възпитателен и образователен. Затова съм изключително радостна да чуя представената от Вас инициатива за фокус върху вътрешния туризъм. Надявам се, че след реализиране на предприетите мерки, ще имаме възможност да

оценката беше такава, че не предизвиква дуплика. Благодаря Ви за отговора на първия въпрос. Следва въпросът на народния представител Васил Цветков, който се отнася за туристически пазар в Сърбия. Заповядайте, господин Цветков, ЦВЕТКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми госпожо Министър, основен приоритет пред Министерството на туризма е утвърждаването на страната ни като целогодишна дестинация. Винаги сте споделяли тезата, че освен традиционните и целевите пазари за българската туристическа индустрия солиден дял от туристическото посещение в страната ни реализират гражданите на съседните балкански държави. В този контекст е необходимо да полагаме нужните усилия както за популяризиране на България, така и за развитието на устойчиви регионални партньорства. В тази връзка въпросът ми е свързан с това

за утвърждаване на тенденцията за увеличение посещенията с цел туризъм от западната ни съседка. През 2018 г. са осъществени над 421 хиляди туристически посещения на сръбски граждани у нас или ръст от 7% на годишна база, което поставя Сърбия на осмо място по отношение на международните туристически пазари у нас. Нивото на сътрудничество е изключително високо, като през изминалата 2018 г. Сърбия бе страна – партньор на най-голямото ни туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, а на проведеното преди седмица международно туристическо изложение в Белград България бе страна партньор с основен фокус на внимание. Събитието се проведе за 41-а поредна година, като изложителите бяха над 1100 компании, от които 300 чуждестранни, от 50 страни. По време на форума подписах и Меморандум за разбирателство в областта на туризма със заместник министър-председателя господин Расим Ляич. Документът предвижда партньорство в организиране на съвместни специализирани събития, турове за професионалисти и медии, участия на международни форуми, обмен на статистика, рекламни анализи и друга информация за туристическия потенциал на двете държави, както и сътрудничество за привличане на повече инвестиции.

които разглеждат Европа като цялостна дестинация и държат да реализират визита в повече от една страна. В този контекст полагаме максимални усилия и целим реализацията в реална перспектива за таргетиране на съответните пазари. По отношение на конкретния пазар – Сърбия, Министерството на туризма реализира интегрирана комуникационна кампания, която включва онлайн маркетинг инструменти през Фейсбук и You tube, както и билборд и печатна реклама на страната ни. По време на посещението си в Белград проведох и работна среща с госпожа Мария Лабович – директор на Националната туристическа организация на Сърбия, като мога да споделя с Вас уверението, че активността ни по отношение привличане интереса на сръбските туристи освен към основните зимни и летни курорти, върви нагоре и по отношение на практикуването на балнео- и спа почивки у нас. Предвиждаме и организирането на съвместен форум в областта на туризма между България и Сърбия с представители на туристическия сектор и общините, за да можем да дискутираме Благодаря Ви за вниманието. Отношение ще вземе господин Цветков. Имате думата, господин Цветков, заповядайте. ВАСИЛ ЦВЕТКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви за отговора, госпожо Министър, и за това, за което полагате усилия – да превърнем страната ни в атрактивна, целогодишна дестинация, и за всички усилия на Министерството в тази посока. Благодаря за отговора. Благодаря, господин Цветков. Това беше и вторият въпрос към министъра на туризма – госпожа Ангелкова. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос, той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

контролирано по силата на Споразумение, оттегляне без споразумение или така нареченият „твърд Брекзит“. На фона на създалата се ситуация след последните гласувания в Британския парламент и реакциите от страна на Европейския съюз към мен като народен представител се обърнаха граждани и представители на бизнеса с редица въпроси, свързани с Брекзит и бъдещите отношения с Обединеното кралство след оттеглянето.

Имате думата за отговор на въпроса относно условията за българските граждани и бизнеса след оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Обединеното кралство е стратегически, търговски и икономически партньор на България. Като уважаваме направения от Обединеното кралство избор за оттегляне от Европейския съюз, считаме, че от взаимен интерес е партньорството ни в бъдеще да се основава на общи ценности и правила, които осигуряват позитивно и конкурентоспособно развитие на двустранните отношения.

От 2015 г. насам стокообменът с Великобритания трайно надхвърля 1 млрд. евро годишно с положително салдо за България, като само през 2016 г. то е отрицателно.

За периода 2016 г. – ноември 2018 г. водещи стоки в износа за Великобритания са медикаменти, селскостопански продукти – предимно царевица и семена от слънчоглед, профили от мед, мебели, електрическа енергия и други. Водещи стоки във вноса от Великобритания Великобритания са медикаменти, пътнически автомобили и други превозни средства, електрическа енергия, етилов алкохол и други. Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз е най-добрият инструмент, който гарантира интересите на Съюза, като в същото време намалява несигурността за гражданите, бизнеса на държавите членки това го казахте и Вие. Ключов фактор за успеха на преговорите е запазване на единството на Европейския съюз и като държава членка ние имаме пълно доверие на преговарящия екип на Европейската комисия, воден от Мишел Барние, който защитава интересите на Съюза. България също е предприела своевременни действия за защита на националните интереси съобразно развитието на преговорите по отделянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си да се оттегли от Европейския съюз в съответствие с чл. 50 от Договора на Европейския съюз, считано от 30 март 2019 г. Тази дата ще бъде спазена, освен ако с ратифицираното споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или период и същият не бъде удължен от Европейския съвет. По-добрият сценарий е Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство да бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г. Тогава ще започне преходен период, който ще е до края на 2020 г., в който отношенията между Европейския съюз и Обединеното кралство остават без съществени промени което се очаква договарянето на ниво преференциални търговски споразумения между Европейския съюз и Обединеното кралство. Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение е възможно най-неблагоприятният сценарий. При него от момента на оттегляне търговските отношения между страните ще се извършват по правилата на Световната търговска организация и съответно режимът на внос и износ от Европейския съюз за Обединеното кралство ще е като страна извън Европейския съюз, тоест трети страни, с които Европейският съюз не е в преференциални търговски отношения. Предприети са необходимите мерки от Световната търговска организация с цел подготовка за предстоящото оттегляне с оглед на осигуряване на плавен преход. случай че Споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано от датата на оттегляне, ще настъпят усложнения за стопанската, търговската дейност и икономическите оператори от Европейския съюз, както и от Обединеното кралство, свързани с вноса, износа, митническите процедури, формалности, издаването на лицензи за упражняване на дейности. Независимо по кой сценарий, очакванията са, че оттеглянето на Обединеното кралство ще предизвика значителен стрес за администрацията, за бизнеса и за гражданите. С оглед на смекчаване С оглед на смекчаване на последиците за България от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз с Решение на Министерския съвет № 49 от 31 януари 2018 г. бяха приети План за действие за прилагане на Споразумението за оттегляне оттегляне на Обединеното кралство, както и План за действие без споразумение, в които са описани подробно предоставяните мерки на съответните компетентни министерства и ведомства. Вашият въпрос засяга и бизнеса, и гражданите. Ще помоля – тъй като Министерството на икономиката отговаря предимно да погледнете това решение. То има и приложение – аз сега ще Ви го предоставя, там всяко едно министерство, всяко едно ведомство, една институция има задължение и график, съответно и какво трябва да предприеме. Като част от тези мерки в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз без споразумение, Министерството на икономиката създава рубрика в своя интернет сайт, в който ще предложи на българския бизнес цялата налична информация по темата. Отделно от това – много важно е, че на 25 февруари Европейската комисия започна информационна кампания на двадесет и четирите езика, които се ползват в Съюза, насочена към подготовка на бизнеса за сценарий без сделка. И още нещо, което е изключително важно – Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия вече проведе разговори с търговските аташета на държавите членки, включително и с тези в Обединеното кралство, и имаме готовност с тяхно участие да започнем информационна кампания,

са изключително злободневни и актуални, затова и превишихме времето, но въпреки всичко ще довършим процедурата. Заповядайте. Нямате отношение и реплика. Надявам се, че пълният отговор е задоволил вече всички ни. Уважаеми народни представители, ще Ви прочета отложените по различни причини отговори. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни е поискал министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на един въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов Стоилов и Иван Иванов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на два въпроса от народните представители Диана Саватева, и Красимир Янков към министъра на културата Боил Банов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и науката Красимир Вълчев Вълчев и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Поради участие в международна среща в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. контрол беше осъществен в пълен обем по програма. Поради изчерпване на дневния ред преминаваме към закриване на заседанието. Следващото редовно заседание